Шановні колеги, готові реєструватись? Прошу реєструватись.

залі зареєстровано 335 народних депутатів України. Шановні колеги, перш за все, хотів би зазначити, що сьогодні День Сухопутних військ України. Я думаю, що нещодавно ми з вами святкували День української армії. Я пам’ятаю, що, на жаль, кожен день ще сьогодні ми чуємо і про обстріли, і про загиблих, і про поранених на фронті. Це все захисники нашої держави. Ми з вами прикладаємо теж все, що є в наших зусиллях, для того, щоб це завершилось. Це робить і Президент держави. І я, з одного боку, вітаю всіх захисників Батьківщини, з іншого, пропоную хвилиною мовчання, щоб ми згадали тих, хто, на жаль ніколи не повернеться з фронту.

Шановні колеги, нам до президії надійшла заява від чотирьох фракцій щодо оголошення перерви на 30 хвилин для зібрання в кабінеті Голови Верховної Ради України. Оголошується перерва до 10:40. Прошу керівників фракцій зібратися в моєму кабінеті.

в суспільстві таке питання, як продаж сільськогосподарської землі, є надзвичайно резонансним і неприйнятним. Зараз аграрний комітет почав розгляд в комітеті законопроекту про розпродаж сільськогосподарської землі. І те, що ми побачили, не може співпадати з цінностями жодної фракції в нашому парламенті, і в тому числі з принципами і цінностями кожного депутата. Сьогодні на засідання комітету аграрного не допустили силоміць жодну асоціацію аграрну, не допустили фермерів. І, увага, проголосували прямо в комітеті розгляд Закону про продаж сільськогосподарської землі в таємному таємному режимі. Я думаю, що це вже переходить всі межі, тобто зробили таємним розгляд про продаж сільськогосподарської землі і не допустили громадськість. Друге, що є просто унікальним. Вони призначили засідання комітету на завтра, порушуючи Регламент повністю, тому що за чотири дні взагалі треба це розглядати. І можу сказати, що ці порушення Регламенту в аграрному комітеті є безпрецедентними, грубими і такими, що в принципі ламають через коліно суспільство і примушують продати сільськогосподарську землю всупереч інтересам народу. А тепер те, про що я хотіла би попросити всі фракції. Ви знаєте, що антикорупційна позиція - це в першу чергу позиція фракції "Слуг народу". Як може згідно законів України очолювати комітет людина, яка має повний конфлікт інтересів? Пан Сольський, який сьогодні очолює аграрний комітет, одночасно управляє, його компанія, майже 50 тисячами гектарів землі, і він, маючи свої інтереси, протягує всупереч закону і Регламенту рішення про розпродаж сільськогосподарської землі. Ми звертаємося зараз до регламентного комітету: зупинити грубе порушення законодавства негайно і провести позачергове засідання комітету. Антикорупційний комітет: розглянути конфлікт інтересів пана Сольського. І я звертаюся до фракції "Слуга народу", якщо ми, дійсно, стоїмо на антикорупційних основах, негайно поміняти голову комітету, а поки його відсторонити на період взагалі розгляду питання про долю української землі. І можу також сказати всім вам, що, якщо хто-небудь візьме на себе таку відповідальність і таке право - вирішувати долю української землі без референдуму, без того, щоб запитати у людей, це буде… Дайте 10 секунд, будь ласка. ТИМОШЕНКО Ю.В. … це буде пряме порушення Конституції. Я прошу, щоб кожний з нас був свідомий історичності цього моменту. Слава Україні!

Будь ласка, займіть свої місця, підготуйтесь до голосування. Шановні колеги, нам необхідно підтримати та проголосувати про включення до порядку денного пленарного засідання цього питання. Готові голосувати? Готові голосувати? А запросіть, будь ласка, народних депутатів до зали. Готові? Прошу підтримати та проголосувати. За-297 Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги! По фракціям покажіть, будь ласка.

Шановні колеги, є пропозиція розглянути це питання, застосувавши процедуру ad hoc щодо розгляду та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні. Необхідно 226 голосів. Прошу підтримати та проголосувати.

За-306 Рішення прийнято. Покажіть по фракціях. Партія "Слуга народу" – 212, "Опозиційна платформа – За життя" – 34, "Європейська солідарність" – 22, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 15, "Голос" – 0, "Довіра" – 14, позафракційні – 9.

Почекайте, я пам'ятаю, що я обіцяв. За-284 Рішення прийнято. Шановні колеги, була пропозиція розглянути це питання з наступним порядком розгляду: доповідь автора, доповідь комітету, після цього – депутатські фракції та групи по 3 хвилини. Це була пропозиція від усіх фракцій та депутатських груп. Згодні? Тому що, щоб не було повного обговорення. Прошу підтримати та проголосувати за таку процедуру. За-318 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається голові підкомітету Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

За дорученням Голови Верховної Ради України Дмитра Олександровича Разумкова Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на своєму засіданні 11 грудня 2019 року розглянув проект Закону України про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" (реєстраційний номер 2569) (від 10 грудня 2019 року), внесений народними депутатами України Давидом Арахамією та Олександром Корнієнком. Необхідність внесення даного законопроекту пов'язана із тим, що 31 грудня 2019 року спливає строк запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради, встановлений статтею 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Тому заміна в даній статті позначки року з 2019 на 2020 дозволить ще на 1 рік, до 31 грудня 2020 року включно, продовжити можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей і створить додаткові умови, додаткові часові можливості для реалізації відповідних законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі принципів та норм міжнародного права і Статуту Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у висновку від 11 грудня 2019 року до законопроекту з реєстраційним номером 2569 зазначає, що не має до нього жодних зауважень правового характеру та вказує, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу. Заслухавши інформацію підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних нагород та символів, з'ясувавши позицію народних депутатів членів комітету, запрошених на засідання осіб та всебічно обговоривши дане питання, комітет ухвалив рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини першої статті 23 Регламенту Верховної Ради України включити до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання проект Закону України про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" (реєстраційний номер 2569), поданий народними депутатами України Давидом Арахамією та Олександром Корнієнком, та розглянути його на пленарному засіданні Верховної Ради України 12 грудня 2019 року. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту першого частини першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" (реєстраційний номер 2569), поданий народними депутатами України Давидом Арахамією та Олександром Корнієнком, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому. Прошу підтримати позицію комітету. Дякую за увагу. Дякую, Олександре Сергійовичу. Шановні колеги, будь ласка, запишіться по фракціях на виступи.

Забродський Михайло Віталійович. Порошенко Петро Олексійович. Шановні колеги, однак я нагадую ту домовленість, яка була: рівно 3 хвилини, ми не додаємо часу зверху. Шановні народні депутати, у "Європейської солідарності" є всі підстави не підтримувати зазначений законопроект. Перше. Поява у Паризькому комюніке сумнозвісної нав'язаної Путіним "формули Штайнмайєра". По-друге, українській делегації не вдалося включити і навіть не піднімали питання дорожньої карти імплементації Мінських угод. Третє. Коту під хвіст пішло напрацювання щодо миротворчих сил з мандатом Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. По-четверте, ну, взагалі це справа діючої влади і точно не справа опозиції, здавалось. По-п'яте, фігуранти "касетного скандалу 2", які сфабрикували ще одну справу за… державну зраду, яка виявилася у підписанні Мінських угод. І мені 54 роки, і я не… Ну, в цілому ви зрозуміли, звідки пішла команда на порушення такої кримінальної справи. Але я хочу окремо наголосити, що три документи Мінських угод, які складають мінський пакет, це не священні тексти, наче чотири Євангелія. А ті, хто будував виборчу кампанію на нищівній критиці Мінських угод, за 8 місяців не запропонували жодної альтернативи. Мінські угоди виявилися в найкритичніший час, дозволили зупинити російський наступ. Мінські угоди дали так необхідний час для будівництва української армії. Мінські угоди дозволили зцементувати світову коаліцію на підтримку України. Мінські угоди дали можливість застосувати санкції і саме сьогодні Рада Європейського Союзу прийме рішення… санкцій продовження проти Російської Федерації за невиконання Мінських угод. Вони, ці рішення, дали можливість нам забезпечити збереження держави. Я під час нещодавнього саміту Європейської народної партії звернувся до керівництва Євросоюзу саме в тому, для забезпечення сьогоднішнього рішення. Путін мріє про відхилення цього закону. Голосування ж "за" допомагає нашій армії і нашій державі тримати оборону з меншими втратами. Голосування "за" дає можливість українським дипломатам продовжити свою роботу за збереження коаліції. Ми – державники. Ми – не змінюємо принципи. І тому ми голосуємо "за" продовження дії цього закону. І ще одне. Сьогодні День Збройних Сил. Я вітаю і приєднуюсь до привітань. Дякую. І сьогодні день 95-ї бригади. Легендарний "Майк" (полковник Миргородський, комбриг), Михайло Віталійович Забродський, легендарний

Шановні друзі, шановне українське суспільство! Ви знаєте, ми пам’ятаємо 31 листопада 2015 року, коли в цьому залі протискалися зміни до Конституції України щодо особливого статусу місцевого самоврядування окупованих територій. Ми розуміємо важливість цієї обставини щодо пролонгації цього законопроекту. Але тим більше важливо пам’ятати про те, як, вибачте на слові, тиснули на депутатів Верховної Ради попереднього скликання, щоб внести зміни, так потрібні зміни тому ж Президенту Путіну, на яких сьогодні українська сторона все зробила для того, щоб відбити їх і питання конституційних змін не стоїть в нормандському комюніке. Стоїть технічна пролонгація цього законопроекту. колись один з перших батьків церкви Тертуліан казав: "Вірю, тому що це абсурд". Ми віримо в цей законопроект, тому що він є абсурдний, друзі. Ми розуміємо, що набуття чинності цього закону поставлено в залежність від проведення на окупованих територіях Донбасу місцевих виборів 7 грудня 2014 року. І дата проведення цих місцевих виборів в цьому законі не змінюється. Вони мають бути проведені в 14-му році. Абсурдність закону ми вітаємо. І тим більше, розуміємо, якщо цей законопроект важливий в рамках "нормандського формату", в рамках нормандського комюніке, таких важливих переговорних процесів, досягнутих українською стороною, якщо він важливий для припинення вогню на лінії розмежування, якщо він важливий для обміну військовополоненими, для досягнення миру і нарешті – перемоги, я вважаю, що ми технічно можемо його пролонгувати ще на один рік. Наша депутатська група голосує "за". Дякую. Качура Олександр Анатолійович, "Слуга народу". Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Шановні народні депутати, шановні українці, шановні українські громадяни, які знаходяться на території, мешкають, Донецької та Луганської області! Ми всі з вами, як і мільйони громадян, дивилися по телевізору зустріч Президента Зеленського в "нормандському форматі". І насправді стратегія Зеленського, маленьких дипломатичних кроків - це була не просто перемога Президента України, це була перемога всієї української держави. Президент Зеленський вчергове довів, що він є, по-перше, Президентом всієї країни. По-друге, для міжнародних партнерів він вказав, що він лідер, який стоїть і стояв з самого початку завжди на державницьких позиціях, на принципах українського суверенітету і конституційності. Історія з Мінськими домовленостями досталася, так сталося, нам в спадок. І Закон про особливості місцевого самоврядування в Донецькій і Луганській області також. Цей законопроект насправді є суто технічним, але він буде дуже сильним та потужним сигналом для українських громадян, які знаходяться в Донецькій і Луганській області про те, що ми разом з ними. А для міжнародних партнерів - про те, що ми продовжуємо політику кроків до мирного врегулювання ситуації, яка склалася. Коли кожен з вас, народний депутат, буде сьогодні визначатися, голосувати "за", чи "проти" цього законопроекту, подумайте про одне: що ви скажете своїм дітям та онукам, коли через багато років вони спитають у вас, що саме ви зробили для того, щоб в Україні був мир, коли це могли зробити і коли були народними депутатами. Всі маніпуляції, які зараз ширяться в соціальних мережах про те, що начебто це зрада, про те, що це знову начебто капітуляція відбувається, не відповідають дійсності. Місцеві вибори цим законом не встановлюються. І ще раз говорю, це крок до миру. І кожен з вас, хто прийшов сюди в парламент, він повинен розуміти, що абсолютна більшість громадян зараз українських підтримує мирне врегулювання ситуації, яка склалася. Тому голосуємо тільки зеленою кнопкою, підтримуємо тільки мир, зупинимо кровопролиття, зробимо так, щоб над Донецьком та Луганськом знову майорів український прапор і ви, кожен міг записати себе в історію України як людина, яка принесла мир в нашу країну. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре Анатолійовичу. Медведчук Віктор Володимирович. Шановний Голово, шановна президія, шановні народні депутати! Предметом сьогоднішнього розгляду є законопроект щодо особливостей, я підкреслюю, місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. Чому сьогодні команда влади вносить саме такий законопроект, де мова йде про технічну зміну цифри 2019 на 2020? Чому після всіх домовленостей, після переговорів, які тривають декілька місяців, влада змогла внести лише такі зміни зміни, які, безумовно, наша фракція і партія підтримує? Тому що цей закон повинен діяти в повній мірі. Але я хотів би наголосити і акцентувати вашу увагу на наступних питаннях: хронології домовленостей і результату цих домовленостей, які ми, на жаль, бачимо сьогодні в цьому залі. 11 вересня 2019 року зустрічаються радники президентів глав "нормандської четвірки", які узгоджують і комюніке, яке ми почули 9 грудня, і "формулу Штайнмайєра", яку письмово підтверджують 1 жовтня представник України в трьохсторонній контактній групі пан Кучма. Текст цього підтвердження оголошує, що досягнуті домовленості, підкреслюю, щодо імплементації в українське законодавство питань, пов'язаних з "формулою Штайнмайєра", а саме: відновлення питань пов'язаних з проведенням виборів, підкреслюю, на підставі спеціального Закону про вибори, і введення в дію спочатку на тимчасовій основі о 20 годині дня голосування і після висновків ОБСЄ на постійній основі. Україна 1 жовтня підтримала цю формулу. грудня: Паризьке комюніке, зустріч глав держав "нормандської четвірки". По-перше, вони підтримали відносно того, що Мінські угоди повинні бути виконані. По-друге, підтримали імплементацію "формули Штайнмайєра" в наше законодавство. Чому тоді сьогодні влада вносить саме такий, обмежений технічний, законопроект? Чому не погодилась розглянути наш законопроект 2491, де передбачаються зміни в 1-у, 2-у статтю і 10-у, де імплементується "формула Штайнмайєра" і де безпосередньо мова йде про те, що особливий статус повинен мати постійний характер?

Тому що у пана Зеленського, Президента України, і його команди немає політичної волі… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віктор Володимирович. Ні, Віктор Володимирович, вибачте. Шановні колеги! Кириленко Іван Григорович, "Батьківщина". Віктор Володимирович, дякую. Кириленко Іван Григорович. Соболєв Сергій Владиславович. Шановні колеги, дуже важливо було б, щоб нам роздали цей закон, за який ви зараз будете голосувати, от він переді мною. Десять статей, закон нікчемний, це оцінить будь-який юрист. Закон абсурдний, це оцінить будь-хто. Цей закон починає діяти, коли 7 грудня, вдумайтесь в це, 2014 року будуть проведені дострокові вибори на цій окупованій території. Але не це саме головне. Саме головне, що записано по суті в інших дев'яти статтях цього закону: створення загонів народної міліції - пряме порушення Конституції України; суди, прокуратура створюються виключно тільки за погодженням з органами влади на цій території – пряме порушення Конституції. Фактично повернення цих територій, які чекають мільйони громадян України, і перш за все мільйони тих, хто виїхав з цих територій через переслідування, терор, вбивства, ніколи неможливе. Фактично заморожується стан, який є сьогодні, якщо ще не буде гірше. Цей закон передбачає, що фактично на цих територіях буде діяти окремий порядок, окремі органи влади, окремі органи прокуратури, судів і міліції. Але й це ще не все. Саме в цьому законі, а саме в 2 статті, записано, що неможливо переслідувати в кримінальному порядку осіб, які винні в скоєнні злочинів, і це гарантує цей закон. Убивці, насильники цим законом фактично звільняються від кримінальної відповідальності – це те, що було створено в 14-му році. Питання: а навіщо ми проводили вибори Президента? Це все чудово було в деклараціях попереднього Президента. Чи не Зеленський казав, що це все буде змінено? Тому наша фракція голосувати за цей закон не буде. Ми ні разу не голосували за закони, які порушуються Конституцію України, які порушують суверенітет країни, які ведуть до продовження війни і заваді є на відновлення миру. Дякую.

Не добрий день! Я хочу звернутися до тих, хто з тих чи інших міркувань збирається натиснути на зелену кнопку, з простими і зрозумілими поясненнями. Ті, хто вважають, що цей закон технічний, він нічого не вирішує або не буде виконуватися, я наголошую, що якщо ви вважаєте закони України технічними документами, нащо ви прийшли у Верховну Раду? Якщо ви не збираєтеся виконувати, нащо ви берете на себе ці зобов'язання? А якщо він нічого не вирішує, то нащо за нього голосувати? Я хочу звернутися до тих, хто спекулює на темі санкцій. Якщо хтось не знає, можу повідомити, що жоден нормативно-правовий акт не прив'язує цей Закон про особливий статус, ганебний закон, який порушує Конституцію, до запровадження санкцій щодо Росії. Існує тільки один документ, який один сегмент американських санкцій прив'язує до невиконання Росією, увага, не Україною, Мінських угод. Закон про особливий статус жодного відношення до санкцій не має. І якщо за домовленістю політичною неформальною санкції прив'язують до зобов'язань України виконати цей закон, то це наша з вами провина, яку треба виправити негайно. Якщо ви вважаєте, що цей закон нічого не... ні на що не впливає і нічого не змінює, я хочу пропонувати вам подивитися уважно текст комюніке, який багато хто з вас подає як перемогу, де записана "формула Штайнмайєра", яка передбачає на постійній основі Закон про особливості місцевого самоврядування, а точніше, Закон про особливий статус, саме так записано в комюніке паризькому за підсумками нормандської зустрічі. Почитайте уважно, і там написано, що українська сторона бере на себе зобов'язання: на постійній основі запровадити особливий порядок самоврядування, який передбачає порушення суверенітету, амністію, так звану народну міліцію. Фактично ви ставите на шальки терезів санкції, які жодним чином не наближають нас до деокупації, і порушення суверенітету – фактичний розвал країни. З січня 14-го року один знайомий депутат у цьому приміщенні переконував мене в тому, що так звані диктаторські закони жодним чином не є терором, жодним чином не є репресією, – це превентивний захід. А потім був вибух і сотні смертей. Інший депутат в 14-му році переконував мене в тому, що внесення в Конституцію особливого статусу нічого не змінює, це технічний закон. І потім був вибух, який забрав життя 4 людей. Хочете голосувати зеленим – голосуйте, але пам'ятайте про наслідки. Ми голосуємо червоним, це червоне світло тим, хто нам викручує руки.

Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, я звертаюся сьогодні і до вас, а головне – до українського народу. Я хочу, щоб народ почув в Україні, що і в цій залі, і ззовні є ті, хто хоче роздмухувати багаття всередині країни, яке може накрити кровавою хвилею нашу державу всередині. Вперше за три роки наш Президент зустрівся в четвірці лідерів і обговорили мир в нашій країні, обговорили, яким чином вирішувати питання і енергетичні, за які тут багато говорять, особливо мир в демократичний спосіб, без війни, без вбивств. Я сам з Луганщини. Коли я йду по кордону з Росією, в одній сім'ї живе українець і дружина росіянка – і навпаки. Коли я приїжджаю в Станично-Луганський район, сьогодні говорять: "Дякуємо, відкрили напрямок мосту. Хотілося б, щоб відкрили Щастя, цей міст; хотілося б, щоб вже відкрили Благовещенку, Дьоміно-Олександрівку, Чорткове-Мілове, просто для переходу, щоб люди могли прийти в сім'ю, в сім'ю і тільки в мирний спосіб можна вирішувати це питання. Україна показувала всі ці 6 років практично, що ми не хочемо війни. Війна гібридна дійсно в ЗМІ. Всередині кожної сім'ї є суперечності. І тому я закликаю сьогодні кожного з вас, всі фракції, навіть опозиційні об'єднатися і проголосувати за цей закон суто технічний, який продовжується вже 3 роки. Не треба маніпулювати словами "статус" або "порядок". В цьому законі чітко визначено порядок. Почитайте і вчіть українську, хто не розуміє. Так ось, рідні мої, я скажу так, що тільки думаючи холодною головою, приймаючи нормальні закони, працюючи з міжнародними сьогодні, міжнародними нашими партнерами, ми зможемо вирішити це питання.

Готові голосувати? Я можу зразу ставити за основу та в цілому? Шановні колеги, ставлю пропозицію про прийняття за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проекту Закону про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" (реєстраційний номер 2569). Прошу підтримати та проголосувати.

За-320 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. З процедури? По фракціях покажіть. "Слуга народу" – 220, "Опозиційна платформа – За життя" – 34, "Європейська солідарність" – 23, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 16, "Голос" – 0, "Довіра" – 14, позафракційні – 13. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного.

Пропонується розглянути його за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-263 Рішення прийнято. Шановні колеги, нам необхідно тут обговорення цього питання? Давайте тоді представлення і переходимо до голосування. Іванна Шановний пане Голово, шановні народні депутати, шановні українці! Постанова, яку я пропоную до розгляду зали, вона носить де-факто технічний характер, тому що вона уточнює назви органів, які були змінені за останній час для того, щоб ми могли розпочати роботу організаційного комітету у підготовці до проведення вперше в Україні Парламентської асамблеї НАТО, яка пройде навесні цього року в Україні. Я хочу нагадати, що це єдина асамблея, яка чітко утримує далі позиції щодо підтримки України і визначення російської політики як агресивної проти України, це на відміну від тієї ж Парламентської асамблеї Ради Європи. Очільниця Парламентської асамблеї НАТО пані Мадлен Мун сказала, що "ми готові підтримувати Україну, ми на вашій стороні", вже після зустрічі з Президентом Зеленським. я хотіла би подякувати за можливість того, що ця Парламентська асамблея буде проведена в Україні, попереднім двом очільницям парламентської делегації України в НАТО - пані Ірині Фріз, Фріз, пані Оксані Юринець, всім парламентарям, представникам секретаріату парламентського Комітету європейської інтеграції з попереднього скликання. І я сподіваюся, що з новим керівництвом парламентської нашої делегації в Парламентській асамблеї НАТО, разом з Головою Верховної Ради ми вже завтра зможемо розпочати роботу організаційного комітету для того, щоб ця асамблея пройшла на високому рівні і ми ще раз використали цю можливість для того, щоб пояснити парламентарям партнерських країн, з якими викликами стикається Україна. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іванна Орестівна. Шановні колеги, можемо переходити до голосування?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 проведення у 2020 році весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору" (реєстраційний номер 2417). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-322 Рішення прийнято. Постанова прийнята в цілому. Переходимо до наступного питання порядку денного. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 05.12.2019 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та прозорості реалізації майна" (реєстраційний номер 2047-д-П). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-273 Рішення прийнято. Слово надається народному депутату України Требушкіну Руслану Валерійовичу. Є пан Требушкін? Ви не будете доповідати? А як так? Можемо голосувати, да? Позицію комітету, будь ласка. Кальченко Сергій Віталійович. Я думаю, що якщо не наполягає навіть автор, то можна без обговорення. КАЛЬЧЕНКО С.В. Шановна президія, шановні народні депутати! Регламентний комітет розглянув проект цієї Постанови. Як вказується в проекті цієї Постанови, пропонується скасувати рішення Верховної Ради про прийняття в другому читанні та в цілому Закону (реєстраційний номер 2047-д) на підставі того, що начебто ухвалення цього Закону відбулося з грубим порушенням Регламенту. Однак у стенограмі пленарного засідання відсутня інформація щодо звернення народного депутата до головуючого на пленарному засіданні із заявою про порушення, встановленої Регламентом, процедури розгляду і голосування. Однак у дводенний строк суб’єкт права законодавчої ініціативи звернувся до Голови Верховної Ради з відповідною заявою і вніс проект Постанови. Керуючись положеннями статті 48, регламентний комітет ухвалив висновок і запропонував парламенту шляхом голосування визначитись щодо прийняття або відхилення цього проекту Постанови. Дякую.

Олексій Гончаренко, Одещина, "Європейська солідарність". Шановні друзі, насправді, цей закон, який ми прийняли на минулому тижні, - це один з не багатьох прикладів того, де, дійсно, Верховна Рада зробила дуже правильну річ в зробила реально подарунок всім громадянам України, ось під ці новорічні ялинки. Коли з 1 січня наступного року припиниться оця корупційна схема, в якій в кожного українця забиралися гроші, в кожного. Кожна фізична особа, кожен громадянин України, який чи то купував, чи то продавав свою нерухомість, починаючи від сараю і завершуючи будинком, чи квартирою, кожен мав заплатити за справку про оцінку від 500 до 1800 гривень і прийти з нею до нотаріуса. А за що платити? Як у Остапа Бендера: "чтобы провал не проваливался". Ось за це треба було платити гроші, щоб хтось собі набивав сотнями мільйонів гривень кармани. Верховна Рада України своїм рішенням і прийнятим законом це припинила. Більше того, я хочу подякувати всім за те, що вся Верховна Рада підтримала мою поправку, яка передбачала безкоштовний, абсолютно безкоштовний доступ громадян України до цієї бази, і тепер саме таким чином буде відбуватись. З 1 січня наступного року жоден громадянин України не буде платити жодної копійки за доступ до цієї бази. Не буде годувати якихось невідомих, чи відомих, ділків, а буде залишати ці гроші собі, буде це робити по-європейськи, відчуваючи себе гідним громадянином своєї країни. Тож, безумовно, зараз нам треба відхилити цю постанову. Закон має бути щонайшвидше підписаний, вступити в силу. І це буде, дійсно, один з тих подарунків, який ми зробимо українським громадянам. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олексій Олексійовичу. Зробимо це разом. Підласа Роксолана Андріївна. Шановні колеги, доброго дня. Ви знаєте, що я з цієї трибуни послідовно виступаю за розвиток конкуренції та демонополізацію ключових галузей економіки. Так от, я хочу вам сказати, що майданчики, які передають звіти про оцінку майна до державної бази, - це монополія, це штучна монополія, яку "кришує" держава, і штучна монополія, яка паразитує на українцях. Але це не єдина проблема. В процесі оцінки приватного майна українців обкрадають двічі. Перший раз, коли з них вимагають більше тисячі гривень за пересилання даних в єдину базу оцінки, а другий раз, коли оцінювачі занижують вартість майна, щоб платити менше податків, і бюджет отримує менше грошей на зарплати лікарям, вчителям, будівництво дитячих садочків і доріг. Ані бенефіціари майданчиків, ані нечесні оцінювачі не хотіли втрачати свій заробіток. Саме тому під час розгляду законопроекту в комітеті на депутатів від "Слуги народу" і на депутатів від Від цього законопроекту виграє, в першу чергу, українець. пропоную не підтримувати постанову про скасування результатів голосування. Дякую. Шановні друзі, в першу чергу, я хотів би подякувати автору постанови, що ми знову маємо можливість всій країні і нашим колегам нагадати про те, що існували, на жаль, ці корупційні норми оцінку нерухомості, і це перше таке голосування, яке було конституційною більшістю, за те, що ми їх відмінили. Більше того, користуючись цією нагодою, хочу повідомити пану голові парламенту і всім нашим колегам, що наш комітет дуже швидко працював над цим законопроектом, законопроект якраз вже вивірений юридичним управлінням, він готовий, на бланку. Тому, як тільки буде у нас зараз відмінена ця ганебна постанова, він одразу, цей законопроект, буде підписаний. І, користуючись знову ж таки можливістю, хочу звернутися до Фонду державного майна. Ми дуже ретельно прописали всі норми, в тому числі доручення Фонду державного майна, тому просимо, як тільки цей закон стане, вже буде підписаний Президентом України і стане законом, щоб якомога найшвидше була поборена ця схема. І ще раз дякую всім колегам за те, що ми всі разом з вами побороли цю корупцію. Дякую вам.

Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. 11:35:38 ШАХОВ С.В. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, ми з вами прийняли дуже вкрай важливе питання вкрай важливе питання на тому сесійному тижні і прибрали всі схеми корупційні, які були на користь негідникам, які грабували населення. Всі гроші, які були награбовані, тепер просто перейдуть до бюджету держави. За цей проект постанови наша група голосувати не буде. А ми наполягаємо на іншому, скажу простими словами, щоб чули в усіх кутках нашої держави. Наприклад, живе сім'я 50 років, помирає бабуся або дідусь і треба переоформити хату за 20 тисяч гривень, і навіть для держави, якщо буде наповнюватися бюджет, це не корисно. Це викручування рук кожному українцю, люди будували хату, люди працювали на наших підприємствах, люди будували нашу державу і економіку, а сьогодні діти практично грабують батьків. Тому прошу комітет доопрацювати і внести зміни до Кодексу, і зробити так, щоб люди хоча би похилого віку не сплачували по цим ганебним схемам і були вільні від тих податків, які сьогодні здирають десять шкур з простого, пересічного громадянина. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина. Дякую, Сергій Володимирович. Переходимо до голосування. Шановні колеги, у нас не наполягає, я так розумію, автор. Є позиція комітету, ви чули позицію всіх виступаючих. І мені чомусь здається, що немає підтримки цієї постанови. Це моя особиста думка. Ставлю на голосування проект Постанови про скасування рішення… Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 05.12.2019 року про прийняття в другому читанні та в цілому як Закону України проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми в сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та прозорості реалізації майна" (реєстраційний номер 2047-д-П). Прошу визначатись та голосувати. За-7 Рішення не прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціях: "Слуга народу" -

По прізвищах я не можу зараз казати, я думаю, що ви зможете подивитися на сайті Верховної Ради України. Дякую. Постанова відхилена. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 04.12.2019 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії", (реєстраційний номер 2233-П). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-238 Рішення прийнято. Шановні колеги, потребує обговорення? Не потребує. Можемо ставити її на голосування? Народний депутат України Бондар Михайло Леонтійович доповідає. Дякую. Доброго дня, шановні колеги! Я не буду розказувати згідно пояснювальної записки, згідно заяви, чому я подавав цю постанову. Я тільки скажу, що якраз в цей день, 4-го числа, коли голосували за Закон 2233, Голова Верховної Ради сам сказав, що були неперсональні голосування, по-моєму, 9 раз, казав. Тому я не знаю, чи за цей закон голосували неперсонально, чи ні. Але це не основне. Основне, що діюча редакція чинного Закону України якраз про ринок електроенергії встановила конкурентні механізми функціонування та роботи ринку електричної енергії. На жаль, коли хотіли внести поправки в цей закон і запевняли що поправками забороняють імпорт електроенергії з Росії, це все фікція, оставивши країну Білорусь, через неї так само буде іти вся та сама російська електроенергія, і ми дальше будемо вбивати генеруючі компанії, вугільну галузь України, зменшуючи відповідно і надходження в цьому числі в державний бюджет. Але головне, що авторам цього Закону 2233 не вперше обманювати людей. Кривокобилко такий собі - ви подивитесь, коли задасте в Інтернеті, хто це такий, вам видасть фамілію, - вже неодноразово будучи, маючи фірму ПП "Прем'єр" або виступаючи "АВ Трейд Україна", вводив оману неодноразово українців. Зараз він цим законом вводить в оману Офіс Президента, розказуючи, що все нормально. Я нагадаю, що 2 числа Президент підписав якраз Указ про рішення Ради національної безпеки і оброни України про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки. Цим законом він все порушує. Тому прошу підтримати цю постанову і проголосувати за неї, щоб відмінити закон 2233. Слово надається голові комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченку Сергію Віталійовичу. 11:42:26 КАЛЬЧЕНКО С.В. Шановна президія, шановні народні депутати, регламентний комітет розглянув на своєму засіданні проект Постанови 2233-П про скасування рішення Верховної Ради про прийняття як закону в цілому, реєстраційний номер 2233. Поданий проект Постанови пропонує скасувати рішення Верховної Ради, оскільки, як вказано в пояснювальній записці, воно прийнято з грубим ігноруванням професійної думки громадськості, з порушенням Регламенту. В заяві до Голови Верховної Ради вказується на встановлення факту неособистого голосування. В той же час, комітет зазначив у своєму висновку, що під час розгляду цього законопроекту народні депутати висловлювали свої зауваження до змісту законопроекту. Але це відбувалося в контексті обговорення законопроекту з відповідним голосуванням щодо внесених пропозицій та поправок. комітет зауважив, що він і попередньо неодноразово наголошував на тому, що факт неособистого голосування народними депутатами має бути встановлено та порушено безпосередньо під час розгляду законопроекту у залі засідань Верховної Ради в порядку, передбаченому положенням статті 47 Регламенту, а не після закінчення розгляду питання, і тим більше, після закінчення відповідного пленарного засідання. А відтак, регламентний комітет ухвалив висновок та прийняв рішення запропонувати парламенту визначитися шляхом голосування щодо прийняття або відхилення цього проекту постанови. Дякую. Треба обговорення? Прошу записатись: два – за, два – проти - по фракціях.

Олексій Кучеренко, фракція "Батьківщина", громадянин України, споживач електроенергії. Шановний головуючий, шановні депутати, ну, по-перше, трошки здивувало взагалі запитання, а чи треба розглядати таку постанову? Взагалі мова йде про долю української енергетики, української генерації, яка сьогодні знаходиться під величезною загрозою завдяки одному з депутатів, якого я би назвав "генеральний директор енергоринку", в нас з вами з'явився тут у залі. В нас дуже цікава країна, якщо ви спостерігаєте. Можна в ній дурити українців, я зараз поясню, чому. Але в мене запитання: скільки можна дурити Президента? 18 вересня, коли один депутат протягнув Закон про відкриття імпорту російської електроенергії і за 1 день всупереч Регламенту примусив залу підписати його, обдуривши тут всіх депутатів, а потім і Президент підписав в цей же день, вся країна зрозуміла - так робити не можна. Спробували виправити цю ситуацію, зареєстрували інший законопроект, немовби про заборону російського імпорту електроенергії. Було протягнуто на комітеті без директорів станцій, без енергетиків, без засобів масової інформації рішення внести в зал новий законопроект, і після цього цей директор енергоринку вийшов і на всю країну сповістив: "Російський імпорт заборонено. Його більше немає". Сповіщаю вас, шановні, в першу чергу "Слуги народу", Офіс Президента, самого Володимира Олександровича інформую: російський імпорт не заборонений, він продовжується, він зупиняє нашу атомну генерацію, він зупиняє нашу теплову генерацію, він примушує закривати сьогодні і призупиняти видобуток вугілля і генерацію на теплових станціях. Схаменіться, друзі, розберіться врешті-решт, що відбувається! Тому прошу підтримати цей проект постанови, бо він дає шанс в першу чергу Офісу Президента… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олексій Юрійович. 10 секунд включіть. В першу чергу Офіс Президента може за цей час розібратися, що імпорт продовжується, і негайно прийняти необхідні заходи. Підтримайте цю постанову. Дякую. Прошу передати слово Ірині Геращенко. ГОЛОВУЮЧИЙ. Геращенко Ірина Володимирівна. Шановні колеги, це буде принципове голосування, тому що "слуги" обіцяли, що вони викоренять кнопкодавство під час виборчої кампанії. А наш колега пан Бондар подав постанову, керуючись тим, що під час цього закону були зафіксовані факти кнопкодавства. І друга принципова історія. От в цьому законі ховається зрада - зрада національних інтересів України. 5 років ми обходилися без електроенергії і російського газу. Сьогодні "слуги" відкривають український енергоринок для російської електроенергії, а скоро планується це зробити і для російського газу. І тому насправді зараз буде дуже чіткий маркер, чи ви захищаєте країну, нашу енергонезалежність, чи все-таки є олігархічні інтереси, які вищі за інтереси України. Україна для російських пропагандистів і бізнесу, це страшне. Сьогодні, наприклад, телеканал "Звезда", який 5 років, знаєте, на своїх ефірах показує катування українських військових, робить селфі з центральної площі Києва, з Майдану Незалежності. Їх впустили в країну. Я хочу офіційно зараз звернутися до Служби безпеки України і запитати: що тут роблять пропагандисти з каналу "Звезда"? А у вас друзі запитати: що відбувається? Ви так пишаєтеся тим, що у "нормандському форматі" не відбулося зради і робите з цього "подвиг Геракла", це неправильно. Президента Зеленського у Парижі зупинили "червоні лінії", які виставили йому громадяни України. Сьогодні "червоні лінії" – це голосування за постанову нашого колеги Бондаря, за енергетичну незалежність України. Шановні колеги, всі бажаючі виступили. Переходимо до голосування. Доброго дня, шановні колеги! Дуже неприємно щоразу чути нісенітниці про зраду, якої там немає, особливо про законопроект наш 2233. кожного разу вони все більш завуальовані і завуальовані. І навіть дивно чути позицію, коли мій колега з фракції, яка щойно виступала, сказав про те, що нібито раніше вони за заборону російського імпорту електроенергії, тепер він виступає проти. Більш того, це в соціальних мережах поширює. Додати можу тільки одне. Особисто приїхав в диспетчерський пункт "Укренерго" і подивився, чи є імпорт російської електроенергії. З початку грудня - нуль, з Білорусії – втричі зменшено. Чому? Тому що це не вигідно. Законопроект, нагадую, направлений на те, щоб "Укренерго" мало ліцензію і далі працювало, забороняємо російський імпорт по двостороннім угодам, так, як і було, повертаємо на місце цю помилку, і далі ми дозволяємо ТЕЦ пережити нормально опалювальний сезон, і все буде в порядку. Тому жодної зради немає. Прошу цю постанову не підтримати, а подумати, і менше слухати тих, хто просто говорить, а робить інше. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування. Прошу підготуватись до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту Постанову про скасування рішення Верховної Ради України від 04.12.2019 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії". Готові голосувати? Прошу визначатись та голосувати.

За-47 Рішення не прийнято. Постанова відхилена. Дякую. По фракціям покажіть. "Слуга народу" - 2, "Опозиційна платформа" – 0, "Європейська солідарність" - 22, "Батьківщина" – 14, "За майбутнє" – 0, "Голос" – 0, "Довіра" – 4, позафракційні – 5. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років. Питання розглядається за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-261 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Бобровській Соломії Анатоліївні.

Шановні колеги, враховуючи те, що ми брали вже велику перерву, я пропоную скасувати нашу перерву з 12-ї до 12:30. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто я правильно розумію, ви пропонуєте, щоб ми не проводили перерви з 12-ї до 12:30?

Процедурні питання можуть розглядатися… Ні. Тоді переходимо до розгляду питання, а після цього повернемося до процедури. Соломія Анатоліївна. Дякую. Ну, нарешті, питання створення ТСК щодо нападів на активістів впродовж 2017-2018 року знайшли своє місце в цій залі. Мені дуже прикро, що ми не змогли це зробити до роковин смерті, загибелі Каті. Для багатьох з нас це була колежанка, подруга, знайома і так Але мені дуже прикро, що ми створюємо цю ТСК тоді, коли в п’ятницю загинув, не скажу, помер, Артем Мірошниченко, громадський активіст, в Бахмуті Донецької області, за те що він відповів двом, вибачте за слово, виродкам, українською мовою, які в суді вимагали перекладача з української на російську в зв'язку з тим, що вони громадяни України і цього не розуміють. Я тут не хочу робити політику з мовного питання. Я хочу просто підкреслити вам трагедію і масштаб всього "руського мира", який несуть нам не лише війну, а вбивства тих людей, які є громадськими активістами і відстоюють свою позицію. Це перше. Хочу всім нагадати, що впродовж 2017-2018 років відбулося понад 55 випадків випадків нападів і вбивств, тому що 5 закінчились летально, із загибеллю наших друзів і колег. А частина цього залу, як, мабуть, ніяка з інших скликань, налічує в собі представників громадських активістів, мусить це довести до кінця. Мало того, безперечно, я хочу подякувати сьогодні правоохоронним органам, які ідуть в певних моментах на уступки, на співпрацю, на розмову, на абсолютно конструктивний діалог. І вважаю, що ця ТСК повинна і довести свою спроможність роботи. Але найважливіше, щоби я хотіла всім нагадати - одну страшу соціологію. 84 відсотки українців вважають, що напади на громадських активістів є важливою проблемою. А 77 вважають, що бути громадським активістом в Україні - це страшно і небезпечно. чули з наших всіх громадян про Катю Гандзюк і для дев'яти з десяти принципово, щоб ця справа була доведена до кінця. Мало того, про цей випадок знає тепер весь світ. І мені здається, що якраз саме створення цієї ТСК, це… С.А. І здається, що саме створення цієї ТСК якраз не відкладання справи в шухляду, а це, справді, робота парламентського нагляду і контролю в тому, що справді відбулося. І це наша відповідальність… І наша задача - допомогти цю справу довести до кінця. Дуже дякую. Дякую. Кальченко Сергій Віталійович, голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України. 11:56:50 КАЛЬЧЕНКО С.В. Шановна президія, шановні народні депутати! Регламентний комітет на своєму засіданні розглянув проект Постанови про утворення цієї Тимчасової слідчої комісії (реєстраційний номер 2302). Комітет звернув увагу на те, що в пункті другому проекту постанови ініціатор внесення визначає основні завдання Тимчасової слідчої комісії, і в цій частині, на думку комітету, ініціатору внесення проекту варто взяти до уваги позицію Конституційного Суду щодо здійснення контролю за діяльністю прокуратури, яка сформульована в рішенні від 11 квітня 2000 року. Це стосується пункту 8, де передбачено, що Генеральна прокуратура, Служба безпеки, Міністерство внутрішніх справ повинні сприяти діяльності Тимчасової слідчої комісії щодо доступу їх членів до інформації, матеріалів та документів. Персональний кількісний склад запропонований Тимчасової слідчої комісії складає 13 народних Комітет звернув увагу на те, що у пункті 5 проекту постанови допущено редакційну неточність стосовно народного депутата Наталухи Дмитра Андрійовича, натомість у проекті постанови запропоновано Наталуху Дмитра Анатолійовича. А відтак, комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України розглянути і прийняти проект цієї постанови з урахуванням редакційних уточнень комітету стосовно народного депутата України Наталухи Дмитра Андрійовича. Дякую за увагу. Шановні колеги, у нас залишилося декілька хвилин до перерви, я пропоную не займатися піаром на цій комісії, проголосувати за неї. Ставлю на голосування пропозицію… Шановні колеги, ну піар… Шановні колеги, я вас дуже прошу, давайте не займатися тут політичним піаром! Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій комітету проекту Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років (реєстраційний номер 2302). Прошу підтримати та проголосувати.

За-347 Рішення прийнято. Постанова прийнята в цілому. 12:00, перерва. Оголошується перерва до 12:30.

Шановні колеги, поки ми займаємо наші місця, я хочу оголосити декілька невеличких оголошень щодо того, що не спрацювали кнопки. Від народного депутата Буймістер: "Прошу врахувати мій голос "проти" за проект Постанови 2047-д-П".

Заява. "Технічна несправність, під час голосування не спрацювала картка". Народний депутат Рахманін по законопроекту 2509. І: "Прошу врахувати мій голос "проти" за проект 2417", – від народного депутата Колтуновича. Також я зроблю деякі оголошення по міжфракційних об'єднаннях. Міжфракційне депутатське об'єднання "Гуманна країна". Співголовами цього об'єднання обрано Овчинникову Юлію Юріївну та Рудик Кіру Олександрівну. Міжфракційне депутатське об'єднання "Розвиток сучасних ринкових відносин у сфері енергетичної, екологічної та транспортної інфраструктури задля побудови успішної європейської держави". Головою об'єднання обрано Крейденка Володимира Вікторовича. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. В мене є декілька питань, які нам необхідно було б вирішити. Перше: законопроект 2299. Звернувся комітет не розглядати його на цьому засіданні. Розглянути на наступному, тому що він потребує додаткового опрацювання. Немає заперечень, щоб ми зняли? Не будемо за це голосувати? Просто переходимо до наступного питання? Можемо. І друге питання. Скажіть, будь ласка, в нас є 2 законопроекти: 2412 і 2414, їх доповідає Секретар Ради національної безпеки і оборони України. Ви не будете заперечувати, якщо зараз ми їх розглянемо, а після цього повернемося до законопроекту під номером 2172? Немає заперечень? Дякую. Ми можемо не голосувати, ми досягли консенсусу, правильно я розумію? Дякую. Тоді, шановні колеги, вам запропонований до розгляду законопроект, реєстраційний номер 2412 - проект Закону про розвідку. Слово для доповіді надається Секретарю Ради національної безпеки і оборони України Данілову Олексію Мячеславовичу. Олексій Мячеславович, будь ласка. Шановні колеги, пропонується це питання розглянути за скороченою процедурою. Готові? Чекайте хвилинку.

дозвольте представити вашій увазі законопроект про розвідку, внесений Президентом України до Верховної Ради. Його невідкладність та важливість зумовлені серйозними змінами зовнішнього безпекового безпекового середовища, появою нових зовнішніх загроз Україні, в тому числі гібридного характеру, необхідність відповідної реорганізації розвідувальної діяльності, посилення розвідувальної спроможності держави. Законодавча база, що формувалася в період 2001-2005 років, на сьогодні не в повній мірі забезпечує виконання розвідувальними органами України нових завдань, визначених Президентом України. Саме тому стратегічними документами планування в сфері національної безпеки і оборони визначено завдання щодо вдосконалення законодавства, яке регулює діяльність розвідувальних органів України, його адаптацію до сучасних реалій та вимог. Проект Закону України про розвідку розроблено на виконання Національної розвідувальної програми на 2016-2020 роки, Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, указів Президента України. В його тексті імплементовані положення Закону України "Про національному безпеку України", врахований передовий іноземний досвід. Проект законодавчого акту є в певному розумінні новаторським, він має прийти на заміну Закону України "Про розвідувальні органи України", який морально застарів та у багатьох аспектах вже не відповідає сучасним вимогам. Новий закон вперше розкриває поняття "розвідка", окреслює структуру розвідувального співтовариства, загальні засади функціонування та взаємодії його суб'єктів. Проект також визначає координаційний орган з питань розвідки як базовий елемент розвідувального співтовариства, що утворюється Президентом України для сприяння реалізації його повноважень із керівництва розвідувальними органами, забезпечення взаємодії та координації спільної діяльності суб'єктів розвідувального співтовариства, розширення норм щодо здійснення демократичного цивільного контролю за діяльністю розвідувального співтовариства в порядку, встановленому… Дайте завершити. 30 секунд. Будь ласка. посилення міжвідомчої взаємодії та спроможності розвідувальних органів України, надання та використання розвідувальної інформації. Законопроектом оптимізовано та логічно структуровано систему кадрового забезпечення розвідувальних органів, закладені положення, які вдосконалять професійну підготовку розвідників. Важливо, що наша спільна робота з міжнародними партнерами… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте завершили. Олексій Мячеславович, але регламент. ДАНІЛОВ О.М. Півхвилини. … про розвідку до сучасних західних стандартів врахувати та імплементувати в українських реаліях досвід правового регулювання діяльності розвідувальних спецслужб членів НАТО та Євросоюзу. Шановні депутати, прошу підтримати цей законопроект в першому читанні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово для співдоповіді надається заступнику голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Безуглій Мар'яні Володимирівні. Шановні колеги, громадяни, відповідно до доручення, комітет на своєму засіданні 4 грудня 2019 року розглянув поданий Президентом України та визначений ним як невідкладний проект Закону України про розвідку (реєстраційний номер 2412). Метою законопроекту, який має замінити чинний на сьогодні Закон України "Про розвідувальні органи України", є вдосконалення правових та організаційних засад функціонування розвідки, діяльності розвідувальних органів України та інших суб'єктів розвідувального співтовариства, підвищення ефективності їхньої взаємодії, а також забезпечення соціального та правового захисту співробітників розвідувальних органів і осіб, залучених до конфіденційного співробітництва з цими органами У законопроекті визначаються відповідні терміни: основи функціонування розвідувального співтовариства, його компетенція, коло споживачів розвідувальної інформації, порядок здійснення керівництва і контролю над розвідувальними органами, їх фінансового і матеріально-технічного забезпечення, правовий статус співробітників розвідувальних органів, їх соціальних правовий захист, як було вже вказано. А також пропонуються зміни до ряду законодавчих законодавчих актів України для узгодження з положеннями цього проекту. Реалізація законопроекту потребує додаткового фінансування з державного бюджету України. Ради України, проаналізувавши законопроект, висловило до нього ряд зауважень і пропозицій і вважає, що законопроект потребує доопрацювання. Також з метою всебічного доопрацювання було створено відповідну робочу групу. Тим не менше, комітет розглянув на своєму засіданні та ухвалив рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду законопроекту в першому читанні направити його до головного комітету для підготовки на повторне перше читання для доопрацювання і орієнтовного подання від… Дякую. Шановні колеги, чи потребує обговорення? Прошу записатись два – за, два – проти, - по фракціям. Бондар Михайло Леонтійович. Бондар Михайло, "Європейська солідарність". Передайте, будь ласка, Забродському Михайлу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз? Забродський. Шановні колеги, стосовно законопроекту. Він двічі розглядався на комітеті. Дійсно, був висказаний ряд дуже слушних зауважень. І як не дивно, він стосувався саме соціальної сфери, зокрема захисту працівників і співробітників розвідувальних органів, а також питань повноважень, які надаються органам для реалізації своїх функцій. Закон як закон дуже слабкий, тому що він, крім переліку прав, більше нічого по суті не містить, на що неодноразово вказувалось авторському колективу закону. Сподіваюсь, що на повторне перше читання ми отримаємо більш досконалий зразок. Дякую.

Відповідно до рішення комітету, комітет рекомендував відправити на повторне перше читання. Це означає, що законопроект повертається в нульовий цикл, ми не маємо за нього зараз голосувати. Він відправляється на комітет і доопрацьовується. В цьому логіка комітету – повторне перше. Ми не маємо за нього голосувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми повинні голосувати те рішення, яке запропоновано комітетом. ми повинні його і проголосувати, це рішення. Першим воно буде ставитись на голосування. Гнатенко Валерій Сергійович. 12:49:49 ГНАТЕНКО В.С. Прошу слово передати Бурмічу Анатолію Петровичу.

зазначений закон, за нього не можна голосувати. Чому? Наприклад, Служба зовнішньої розвідки і військова розвідка - вони мають абсолютно різні функції. Їх сьогодні хочуть звести в одне. Передбачається проектом закону створення територіальних органів розвідки. Вибачте, ви повинні, розвідка повинна працювати за територією України. На території України готуються тільки кадри. Проектом закону передбачається, що новий орган буде включати і функції контррозвідки. Вибачте, що це получається? Що розвідка буде працювати на території України, по законам заводити оперативно-розшукові справи? Проти кого? Як що проти шпигунів, то на це є функція контррозвідки. Я вважаю цей закон лобістським і підставою Президента, ті, хто його хоче проштовхувати. Замість того, щоб удосконалювати роботу, роботу по напрямках розвідки, як військової, так і зовнішньої розвідки, ми робимо "кашу", яка унеможливить роботу дійсного призначення органів розвідки. Його треба відправити на доопрацювання і не розглядати в цій залі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Цимбалюк Михайло Михайлович. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні пане Голово, президія, шановні колеги! Насправді розвідувальні органи України мають виконувати завдання в інтересах національної безпеки держави. РНБО має готувати такі завдання, а Президент їх затверджувати. На даний час розвідувальні органи України мають бути зосереджені на вирішенні двох основних завдань. Перше – це подолання зовнішньої агресії Росії. Та наступне питання – це боротьба з тероризмом. Цей проект закону, на жаль, має дуже суттєві недоліки. Наприклад, у законопроекті визначено вузьке коло тих споживачів розвідувальної інформації, до яких віднесено Президента України, Прем'єр-міністра України, Голову Верховної Ради та Секретаря РНБО. Наступне. Викликає сумнів фактичне включення до розвідувальних органів України головного контррозвідувального органу - це Служби безпеки України, це оперативних підрозділів центрального апарату, що є неправильним. Тому що у 2005 році у процесі реформування СБУ розвідувальні підрозділи були відокремлені в окрему структуру. В цьому законопроекті пропонується, що Сили спеціальних операцій Збройних Сил України здійснюють спеціальну розвідку в інтересах підготовки та проведення операцій військ оборони та спецоперацій. Однак визначення терміну "спеціальна розвідка" в цьому законопроекті не дається. Також є питання щодо соціального захисту працівників розвідки. У законопроекті використовується словосполучення "про розвідувальну таємницю", а самого її визначення немає. Ми погоджуємося з позицією комітету щодо повернення цього законопроекту на перше повторне… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Михайло Михайлович. Лубінець Дмитро Валерійович. Після цього переходимо до голосування. Будь ласка, підготуйтеся до голосування, тому що хвилина з мотивів Лубінця, після цього голосуємо. весь світ посилює свої органи розвідки. Україна знаходиться у стані війни вже шостий рік і, напевно, що цей законопроект ми повинні були розглядати ще декілька років тому. Цей законопроект, у нас зараз дивна ситуація, законопроект, поданий Президентом, як невідкладний, керівник РНБО підтримує його прийняття, профільний комітет пропонує відправити на повторне перше читання. Депутатська група "За майбутнє" буде голосувати і підтримувати пропозицію комітету, бо законопроект дуже слабкий, і ми б дуже попросили наших колег з профільного комітету долучити спеціалістів, розробити фаховий, серйозний законопроект, посилити наш орган розвідки, захистити працівників, які там беруть участь, і прийняти врешті-решт серйозний законодавчий акт. І тоді вся Верховна Рада повинна за це проголосувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про направлення до комітету для підготовки на повторне перше читання законопроекту про розвідку (реєстраційний номер 2412). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-336 Рішення прийнято. По фракціям покажіть. Партія "Слуга народу" – 215, "Опозиційна платформа – За життя" – 27, "Європейська солідарність" – 20, "Батьківщина" – 16, "За майбутнє" – 14, "Голос" – 19, "Довіра" – 14, позафракційні – 11. Шановні колеги, скажіть, будь ласка, у нас є проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України (реєстраційний номер 2414). Тут таке саме рішення комітету. Я пропоную без обговорення проголосувати, навіщо витрачати час? За? Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію комітету про направлення до комітету для підготовки на повторне перше читання проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України (реєстраційний номер 2414). Прошу підтримати та проголосувати. За-340 Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до … По фракціям покажіть.

Шановні колеги, переходимо… повертаємося до питання законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду (реєстраційний номер 2172). Слово для доповіді надається заступнику голови Комітету з питань економічного розвитку Підласій Роксолані Андріївні. Шановні колеги, законопроект 2172 - це законопроект про захист українського виробника та українського громадянина. Сьогодні органи ринкового нагляду дуже погано погано захищають українців від небезпечної продукції, а інспектори замість того, щоб перевіряти та запобігати, карають. Нам потрібно, нарешті, впорядкувати впорядкувати системи ринкового нагляду за нехарчовою продукцією. Я хочу, щоб ми змінили філософію. Державний інспектор ринкового нагляду має перевіряти не бізнес, а продукцію, яка становить небезпеку. Його завдання - не тиснути на бізнес та підприємця, а усувати небезпеку. Саме це пропонує законопроект 2172. А саме: ми пропонуємо скасувати всі штрафи за формальні порушення. Інспектор буде зобов'язаний надавати рекомендацію про усунення порушення і лише за повторне порушення накладати штраф. Ми захищаємо маленький бізнес і встановлюємо законом, що відповідальність за небезпечну продукцію несе імпортер або виробник, а не торговець. Ми скасовуємо поняття "безкінечних поєднаних перевірок", коли інспектор міг тримати підприємця у підвішеному стані місяцями; ми обмежуємо максимальні строки проведення перевірок. Під час перевірки інспектор може перевіряти тільки те, на що є документи про небезпечність, та товари цієї ж групи, а не все підряд, що є на виробництві. Нарешті, ми усуваємо дублювання контролю різними органами за одним і тим самим видом продукції. Крім того, законопроект 2172 – це останній крок до підписання Угоди про оцінку відповідності між Україною та ЄС, це так званий промисловий безвіз. Європейські органи сертифікації почнуть визнавати українські сертифікати якості – це інструмент спрощення життя та просування українського експорту. Комітет економічного розвитку ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду в другому читанні проект Закону номер 2172 та прийняти його в цілому як закон з подальшим техніко-юридичним опрацюванням. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, переходимо до розгляду правок, які не були враховані. Правка номер 2, Герега. Не наполягає. Правка номер 12, Батенко. Не наполягає. Івченко, 13. Не наполягає. 14, Івченко. Ви не будете наполягати на своїх правках? Не буде. 15-а, Марченко. Не наполягає. А Герега є? Немає. Тарута, 23 правка. Не наполягає. А є Тарута? Немає. 40 правка, Королевська. Не наполягає. Шановні колеги, прошу не розходитися. Я дивлюсь, що ми швидко пройдемо по правкам. Шановні колеги, запросіть народних депутатів до зали.

Дуже дякую. Шановні колеги, ми абсолютно підтримуємо рух України до започаткування того реального промислового безвізу. І дійсно для того, щоби він відбувся, ми маємо запровадити ефективний ринковий нагляд. На жаль, цей законопроект тільки частково враховує положення Директиви 2001/95 і Регламенту 765/2008, які необхідні для врахування в нашому законодавстві для того, щоб ми отримали позитивний висновок Європейського Союзу і після того могли вести розмову про підписання Угоди АСАА. Тому, на жаль, ми не можемо підтримати цей недосконалий законопроект, який, не суперечачи Угоді про асоціацію, разом з тим не враховує основних положень, які мають бути враховані в нашому законодавстві. Дякую.

Дуже дякую, колеги. Насправді сьогодні відбувається розгляд історичного законопроекту для українського бізнесу. І наразі, колеги, треба подумати про те, що в сучасному світі чітко простежується послідовність і відповідність конкуренції. І конкуренція нашої країни – це конкурентність підприємництва. Насправді Закон про ринковий нагляд це про відповідність, конкуренцію і про доброчесність ведення бізнесу. А також про те, щоб наш споживач був захищений. Дійсно, на комітеті у нас було багато обговорень щодо правок, але було враховано постанови щодо ядерних установок, щодо ювелірного бізнесу, які не покриваються цим законом. І дійсно цей законопроект не суперечить праву ЄС і відкриє можливості для підписання угоди оцінки відповідності та прийнятності промислової продукції. Друзі, Новий рік наближається. Давайте зробимо подарунок

які мають шанс добитися зменшення тиску на вітчизняний бізнес з боку органів, будь-яких органів, каральних, і в тому числі органів ринкового нагляду, які стосуються цього законопроекту, такі закони треба підтримувати. Тому ми вдячні профільному комітету за врахування наших пропозицій щодо недопущення збільшення кількості перевіряючих органів, в тому числі цією поправкою 118, яка сьогодні була відхилена, але по факту комітетом врахована. Дякую. Ми голосуємо за цей законопроект. Я правильно розумію, що ви просите поставити на врахування правку 118? Ні? Дякую. Шановні друзі, наскільки я розумію, комітет не заперечує її врахувати, але чисто формально ми маємо поставити її на підтвердження, щоб її врахували. Тому прошу її проголосувати, поправка номер 118. я правильно розумію, ви наполягаєте на голосуванні за правку номер 118, для того щоб вона була врахована, а не на підтвердження? Правильно? Да. Шановні колеги, прошу підготуватись до голосування.

Будь ласка, готові голосувати? Ставлю на голосування правку номер 118 народного депутата Батенка. Вона не була врахована комітетом, однак я так розумію, що вона принципово зможе покращити законопроект. Правильно я розумію? Тому ставлю на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. Ставлю правку 118.

Вітаю, Тарасе Івановичу, правка врахована. 337- за. Шановні колеги, правка 121, Івченка. Правильно? Включіть, будь ласка, мікрофон Івченку. Шановні колеги, законопроект називається "про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо зменшення тиску на бізнес". І правкою 121 ми пропонуємо все ж таки, щоби на певні перевірки (там, де дитяче харчування, там, де текстиль, там, де продукти, які не створюють таку небезпеку), щоб дійсно не було супроводу поліції (міліції). Тому ми запропонували цю норму виключити і я прошу, щоби ви, колеги, підтримали. Я не розумію, чому тільки комітет не врахував. І просимо поставити на голосування правку 121. Дякую. Вадим Євгенійович, я наскільки розумію, вона ідентична з правкою шановного Тараса Івановича Батенка, ні? Я не знаю ініціативу Батенка. Я знаю, що 121 правка вона фактично трішки змінює підхід… ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, я почув, все. Шановні колеги, ставлю на голосування правку номер 121, народного депутата Івченка. Вона не була врахована комітетом, однак, я так розумію, що комітет не заперечує щодо її врахування. Прошу підготуватись до голосування. Готові голосувати? Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

Колеги, я хотів просто пояснити. Ось, дивіться, "якщо орган ринкового нагляду встановив, що продукція відповідає встановленим вимогам, але може становити ризик для здоров'я громадян, життя", це ми розуміємо, що це заходи, які можуть встановити до виробника будь-якого. То невідкладно цей орган вимагає вжиття обмежувальних заходів. Колеги, це тотальний тиск. Закон називається "про зменшення тиску". В цій правці – тотальний тиск. Я хочу звернути увагу, що саме ця правка… В.Є. …що ця правка точно порушує суть закону. Тому, колеги, я прошу поставити на голосування і провалити дану правку. І буду вам теж дякувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Підготуйтесь до голосування, будь ласка. Правка номер 61. Вона була врахована комітетом. Це правка народного депутата Підласої. І комітет на ній наполягає. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.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

Прошу підтримати та проголосувати. За-277 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (щодо надання притулку бездомним особам)(реєстраційний номер 0932). Доповідає голова Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово-окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Лубінець Дмитро Валерійович.

Дмитро Валерійович, я вибачаюся, але якось давайте, ви ж знали, що буде ваш законопроект, чи не потрібно його? 13:14:25 ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Ми готові, шановна президія. На ваш розгляд виноситься законопроект 0932 до другого читання. Запропоновані зміни направлені на захист прав самих незахищених верств населення: бездомних громадян, які не мають постійного місця проживання. Хочу наголосити, що до Верховної Ради України, і до комітету зокрема, надходять численні звернення на підтримку цього законопроекту від представників громадських, благодійних організацій, правозахисних організацій. На сьогодні бездомні громадяни, які проживають у соціальних установах та закладах, створених відповідно громадськими і благодійними організаціями на договірних засадах з місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування для надання послуг щодо здійснення виявлення та обліку бездомних осіб, фактично позбавлені права реєструвати місце проживання у закладах, де їм надаються такі послуги. Запропонований законопроект виправляє цю ситуацію і надає можливість надавати соціальні послуги самим вразливим верстам населення у відповідності із Законом "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" та "Про соціальні послуги". Хочу сказати, що даний законопроект підтримується Міністерством соціальної політики України. Є лист Державної міграційної служби України, який так само підтримує прийняття цього законопроекту. Експерти громадських організацій, які надають соціальні послуги бездомних громадянам, так само підтримують прийняття цього законопроекту. За висновком Міністерства фінансів України зазначений законопроект не впливає у поточному та наступних бюджетних періодах на збільшення або зменшення надходжень та витрат бюджету. Я завжди підкреслюю і закликаю народних депутатів, своїх колег, щоб ви читали висновки Головного науково-експертного управління. Хочу зазначити, що ГНЕУ Апарату Верховної Ради позитивно оцінює дану законодавчу ініціативу, тому підтримує прийняття. При підготовці законопроекту до другого читання були враховані пропозиції, внесені членами нашими комітету. Інших пропозицій до комітету не надійшло. Комітет на своєму засідання 14 листопада розглянув даний законопроект. Одноголосно представниками всіх фракція і депутатських груп підтримав внесення пропозицій щодо уточнення назви законопроекту і прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти його у другому читанні і в цілому як закон. Прошу народних депутатів об'єднатись і проголосувати за даний законопроект. Дякую. Дякую, Дмитро Валерійович. Переходимо до розгляду питання. Шановні колеги, прошу не розходитись, тут всі правки враховані. Прошу підготуватись до голосування. Запросіть народних депутатів до зали.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

Прошу підтримати та проголосувати.

Закон прийнятий в цілому. Ще раз всім дякую. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (реєстраційний номер…) Вибачте. Закон України про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (щодо особливостей оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України) (реєстраційний номер 0933).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 Дякую. Шановні колеги, на ваш розгляд пропонується проект Закону про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції… ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вибачаюсь, що перебиваю, Дмитро Валерійович. Прошу не розходитись, правки всі враховані, після виступу голови комітету переходимо до голосування. Дайте, будь ласка, слово Лубінцю. внести зміни до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції", доповнивши його статтею 9 прим.3.: "Особливості оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянам, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецький та Луганській областях або переселились з такої зони у період проведення відповідної операції та/або здійснення зазначених заходів". Власне, в чому проблема? Всім нам відомо, що, незважаючи на ситуацію, яка склалася у зв'язку з проведенням антитерористичної операції, зараз - ООС, на території Донецької, Луганської області, життя людей продовжується і, відповідно, є потреба у документуванні громадян документами, що підтверджують особу та підтверджують громадянство України. У переважній більшості випадків це стосується отримання ними паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Це фактично спрощення процедури отримання паспорту громадянина України та закордонного паспорту. Так само хочу зазначити, що на підтримку цього законопроекту висловились дуже багато правозахисних організацій, громадських організацій. Є лист керівника Державної міграційної служби, який так само підтримує прийняття цього законопроекту. Оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, які переселилися із зони проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, за фактичним місцем проживання, перебування. Отже, комітет розглянув даний законопроект. поправки. Чотири поправки від народного депутата Вельможного. Три поправки – враховано, одна – врахована частково. Отже, практично всі пропозиції від народних депутатів комітет врахував. Так само Головне науково-експертне управління підтримує прийняття даного законопроекту, завізували без жодних застережень. І прошу народних депутатів підтримати і проголосувати за даний законопроект. Дякую. Дякую. Шановні колеги, всі правки враховані, переходимо до голосування. З мотивів - Князевич хвилина. І переходимо до голосування. Дякую, шановний пане Голово. Тут справді проблема в самому законі: Закон про антитерористичну операцію, про ті заходи, які існують, а антитерористичної операції вже немає. Тому було би добре… Я розумію, що був комітет у дуже скрутній ситуації, вони просто взяли через "та/або" добавили "ООС". То, може, є сенс хоча би в цій частині, якщо зараз немає на то політичної волі і можливості міняти взагалі назву закону і весь закон як перехідний, то, може, хоча би зробити так, що те, що стосується АТО, то це зробити в минулому часі, тобто на ті правовідносини, які були на час проведення АТО, а все, що було по відношенню до ООС, після ООС, то вже хай зробити… ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслане Петровичу, з голосу нічого вносити не будемо. Даю слово голові комітету…

стосувалась того, що внесли зміни, це 1 поправка народного депутата Вельможного: абзац другий пункту 1 законопроекту після слів "антитерористичної операції" доповнити словами "та/або під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС)". Тому це в тексті закону ми врахували. Шановні колеги, це не має процедури обговорення. Переходимо до голосування.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 що посвідчують особу та підтверджують громадянство України) (реєстраційний номер 0933). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-348 Рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України "Про попереднє ув'язнення" щодо забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до осіб, ув'язнених... взятих під варту, вибачте (реєстраційний номер 0885). Доповідає голова Комітету з питань правової політики Венедіктова Ірина Валентинівна. Це, дійсно, правильно ви кажете, що треба голосувати, це гарний законопроект. Його розроблено з метою надання представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста права безперешкодного доступу до осіб, взятих під варту. Пропонується доповнити статтю 12 Закону України "Про попереднє ув'язнення" новою частиною п'ятою, відповідно до якої представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста побачення із особами, взятими під варту, надається адміністрацією місця попереднього ув'язнення безперешкодно, без обмеження кількості таких побачень та їх тривалості у випадках та відповідно до умов Женевських конвенцій 49-го року та про захист жертв війни з повідомленням слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження, у вільний від виконання слідчих дій та судових засідань час. Законопроект є актуальним та потрібним на сьогоднішній день. Комітет до другого читання підготовлено порівняльну таблицю до законопроекту, яка містить одну пропозицію, за результатом розгляду якої її пропонується відхилити. Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України "Про попереднє ув'язнення" щодо забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного Комітету Комітету Червоного Хреста до осіб, взятих під варту, прийняти у другому читанні та в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, переходимо до розгляду правок. Правка лише одна неврахована - Цимбалюка Михайла Михайловича. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон. Шановний головуючий, шановний доповідачу, насамперед я хочу подякувати автору цього законопроекту і особисто вам, пані Ірино, за ту принципову

тимчасово затриманих або ув'язнених. Я пропоную її відхилити. І фракція "Батьківщина" буде голосувати в цілому за цей законопроект. Дякую. переходимо до голосування. проект Закону про внесення змін до Закону України "Про попереднє ув'язнення" щодо забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до осіб, взятих під варту (реєстраційний номер 0885). Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-335 Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціях.

Шановні колеги, я дуже дякую, що ви підтримали цей законопроект, перехідний ще з минулого скликання парламенту. Але я би хотіла зараз звернутись до самого Комітету Червоного Хреста, який має повний доступ до тюрем в Україні, і в тому числі зараз ми з вами спростили доступ до попередньо попередньо затриманих. В той же час, Червоний Хрест зобов'язаний, Міжнародний Комітет, докладати більше зусиль для того, щоб потрапити, нарешті, в тюрми на окупованих територіях, де незаконно утримують громадян України і де протягом війни жодного разу Червоний Хрест не зміг провідати наших заручників: ані цивільних, ані військових, ані в окупованому Криму, ані на окупованому Донбасі, ані в Російській Федерації. Ми з вами зараз спростили для Міжнародного Комітету Червоного Хреста, щоб вони без суддівського дозволу отримували доступ до попередньо затриманих. Але ми апелюємо до міжнародних гуманітарних місій – будьте активними, ви так само маєте наполягти на тому, щоб провідати нарешті українських заручників, в яких умовах їх там тримають, і почати шукати зниклих безвісти. Дякую. Шановні колеги, переходимо до наступного питання. Вам запропонований проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо покращення адміністрування акцизного податку) (реєстраційний номер 2317). Доповідає голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцев Данило Олександрович. Дякую. Шановні колеги, я нагадаю, про що цей закон – 2317. Цей законопроект усуває деякі недоліки, які існують на сьогодні в системі електронного адміністрування реалізації пального. Ця система була абсолютно обґрунтовано введена 1 липня поточного року задля того, аби скоротити ринок нелегальної реалізації пального в Україні, який, з одного боку, заподіює збитки бюджету, з іншого боку – є джерелом для тіньової економіки та оптимізації податку на додану вартість. Комітет опрацював законопроект, проголосований до першого читання, було подано 111 поправок до цього законопроекту. Ми загалом прийшли до спільної думки про те, що ті

і промисловістю, і виробниками нафти - та державою, аби, з одного боку, не вихолостити систему, а, з іншого боку, не переобтяжити бізнес вимогами щодо адміністрування акцизного податку.

Наполягаєте? Не наполягає. Правка номер 2, народний депутат Железняк. Прошу включіть. 13:32:56 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Шановні колеги, моя правка дуже коротка. Вона говорить про те, що зараз у нас є система, коли, якщо у вас є хоча б один акцизний склад, то ви підпадаєте під регулювання. Ми пропонуємо цією правкою це спростити, зробити дерегуляцію навіть у такому випадку, щоб це регулювання було не обов'язкове. Тому, якщо, може, можливо, давайте подивимося на комітет і проголосуємо цю правку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на голосуванні? Позиція комітету. Ми у пошуках компромісів спрощення системи повинні знайти з вами баланс. На нашу думку, виключення цього положення призведе до зловживань з боку платників податків і зруйнує саму систему по собі. поправка вихолощує систему, яка без неї працює справно. Тому ми пропонуємо відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на голосуванні? Дякую. Правка номер 3, народний депутат Шпенов. Не наполягає. Наступна правка номер 4, народний депутат Вацак. Не наполягає. Правка номер 5, народний депутат Кучер. Не наполягає. Правка номер 6, народний депутат Дубінський. Не наполягає. Правка номер 7, народна депутатка Гриб. Не наполягає. Правка номер 9, народна депутатка Гриб. Не наполягає. Правка номер 10, народний депутат Шпенов. Не наполягає. Правка номер 11, народний депутат Марусяк. Не наполягає. Правка номер 12, народний депутат Дубінський. Не наполягає. Правка номер 13, народний депутат Вацак. Не наполягає. Правка номер 14, народний депутат Кучер. Не наполягає. Правка номер 15, народний депутат Вацак. Не наполягає. Шановні колеги, а є народні депутати, які будуть наполягати на своїх правка, і на скількох? Є, так? Тобто будемо йти далі по цьому? Добре. Народний депутат кучер, наполягати будете? Ні. Народний депутат Вацак, наполягати будете на наступних правках? Ні. Народний депутат Шпенов? Не буде.

Шановні колеги, я прошу підтримати 36 правку, оскільки скраплений газ на 90 відсотків надходить нам із Російської Федерації. І я пропоную своєю правкою урівняти акциз на скраплений газ, бензин та дизельне паливо, і це дозволить не тільки здешевити ціну ціну бензину на АЗС на 4 гривні, а ще й дасть додатково 5 мільярдів в український бюджет. І Мінфін підтримує цю правку. Дякую. 36-а. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я поясню, про що йдеться. На сьогодні у нас встановлені різні ставки для дизельного пального, для бензину та для скрапленого газу. Найменша ставка - для скрапленого газу і найбільша ставка - для бензину. Ці ставки пропонується урівняти між собою на рівні 139,5 доларів. Що вирішив комітет. Комітет вирішив відхилити правку. Але на сьогодні ми отримали копію листа від заступника міністра фінансів Ходаковського, який, з огляду на те, що така правка забезпечує додаткові надходження до державного бюджету, просить її підтримати. Тому прошу поставити на голосування. Шановні колеги, ставлю на голосування правку номер 36, народного депутата Василевської-Смаглюк. Прошу голосувати.

37 правка, Южаніна. Не наполягає. 38-а, Шевченка. Ви будете наполягати на своїх правках? Дякую. 45-а, Дубінський. 46-а, Батенко. Включіть, будь ласка, мікрофон. Колеги, ну в цілому передбачають, що в цьому законопроекті застосування європейських підходів, нам головне не загубитися в захисті внутрішнього вітчизняного виробника. Тому даною поправкою ми пропонуємо не застосовувати підвищений коефіцієнт до палива, яке вироблено в Україні внутрішнім виробником вітчизняним. На нашу думку, стягування з українського вітчизняного виробника підвищеного, на пальне підвищеної ставки податку однозначно не покращує привабливість бізнесу в Україні і дискримінує

Врахування правки створює підстави для зловживань з боку, в даному випадку, реалізації виробником виробленого в Україні пального. Тому ми пропонуємо відхилити. Шановні колеги, ставлю на голосування правку 46, народного депутата Батенка. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-145 Рішення не прийнято. 62, Южаніна. Не наполягає. 65. Ніна Петрівна, ви будете на якихось правках наполягати? Не будете. Дякую.

Вона врахована, 64-а. Ставте на підтвердження. Що ви в мене питаєте? Батенко Тарас Іванович. 64-а, я так розумію.

цієї поправки 64-ї. Тому я прошу поставити її на підтвердження. Дякую. Правка номер 64 була врахована комітетом на вчорашньому засіданні. Однак, дійсно, є лист Міністерства фінансів, відповідно до якого заступник міністра фінансів не підтверджує цю поправку і просить врахувати позицію Міністерства фінансів. Таким чином, прошу

За-180 Рішення не прийнято. Правка відхилена.

відхилили поправку 64. Колеги, ви говорите неправду. Давайте, щоб ми зараз не висвітлювали знову, що відбувається в залі, повернемося до 64 поправки, її підтримаємо і в цілому проголосуємо за законопроект. Вибиваючи векселі, видача векселів виробником, вибиваєте її назавжди. Дивіться, весь сидить зал за те, щоб підтримати цей законопроект. Майте мужність хоча б один раз сказати "ні" тим людям, які на вас впливають. Будь ласка, давайте проголосуємо за 64 поправку, і ми не будемо наполягати далі, всі тут разом, на тих поправках, які ми подавали.

здійснюєте злочин. 64 поправка відміняє все рішення комітету. Для чого тоді взагалі збирається комітет і ми знаходимо компроміс? ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету? Переходимо далі, ми не можемо обговорювати правку, вибачте. Шановні колеги, мова йде про вітчизняних виробників палива, для яких ми в редакції до першого читання передбачили спрощений порядок обліку який не передбачає видачу векселя і авалювання цього векселю в банку, оскільки така операція тягне за собою витрачання додаткових коштів вітчизняного виробника. Дійсно, такий вітчизняний виробник у нас, на жаль, залишився один в державі. Але це певний компроміс, який, з одного боку, дає бізнесу можливість працювати, з іншого боку, не руйнує систему. Тому прошу визначатися щодо пов'язаних з цією правкою. І ще один момент. Якщо ми відхилили цю правку, нам треба ще відхилити 10 правок, вони взаємопов'язані. Ні, шановні колеги, це… Да, давайте не рекомендувати, або ставте на підтвердження, або "треба – не треба". 65 правка. Позиція комітету? у залі) Я не можу поставити, ми її проголосували. Я її не можу поставити вдруге на голосування, вибачте. 65 правка - це така ж сама правка, як попередня, 64-а, проголосована, тому ми можемо ми можемо ще раз, якщо наполягають, поставити на голосування. Рішення комітету - відхилити 65 правку.

Шановні колеги, ставлю на голосування правку номер 64 народного депутата Марусяка. Прошу голосувати.

За-182 Рішення не прийнято. Ніна Петрівна, вибачте. Ми пройшли вже 62-у, пройшли. Ми 64-у ставили на підтвердження, там будуть ще ваші правки.

пане голово комітету, дійшовши до 64-ї, ми вже проголосували 4 норми, які вводять правову невизначеність. Ми все рівно уже векселя для "Укртатнафти" повернули, а інші поправки також значимі. Але ми вже наполовину зробили роботу. Або ми дійдемо до спільного рішення в комітеті і у вівторок проголосуємо, або ви зараз зробите неможливим для застосування. І якщо ви підете через якісь поправки технічні для підготовки законопроекту,

взаємопов'язаних правок Марусяка, 7, крім 64-ї. Отже, ми повинні поставити їх на підтвердження 7 - і тоді ми повернемося у попередній стан. Данило Олександрович, можна вас на хвилинку? Одну хвилину, мені треба з головою комітету… Підійдіть, будь ласка.

шановні колеги, будь ласка, хвилину уваги! Добре. Батенко, 71. Включіть, будь ласка, мікрофон. 13:50:10 БАТЕНКО Т.І. Шановні друзі, суть поправки полягає в тому, що ми маємо свою специфіку побудови вітчизняних нафтопереробних заводів, які здійснюють повний цикл переробки нафтової сировини в Україні. І вони мають витратоміри. Ми хочемо до засобів вимірювання пального, поряд з витратомірами і рівнемірами для нафтопереробних заводів додати ще ваги. Вони потрібні для того, щоб здійснювати вимірювання обсягів пального, одночасно приведення його до необхідної температури – там 15 градусів Цельсія. Це важлива складова, вона ні на що, немає тут ніякої ідеологічної іншої, зайвої там подоплеки, як кажуть. Цього вимагає кодекс. Тому я прошу поставити це питання, цю поправку на голосування.

Зазначена поправка розбалансує систему і вводить ваги замість витратомірів, як це передбачено для всіх учасників системи електронного адміністрування пального. Тому ми пропонуємо відхилити.

Рішення не прийнято.

період, коли не застосовується штраф. Чому ми так робимо? Тому що, на жаль, тільки 27 липня 2019 року було видано наказ Міністерства фінансів, і вони не встигли зареєструватись, не було такої технічної можливості. І от щоб прибрати цю прикру ситуацію, ми вводимо додатковий абзац, який якраз на дуже короткий період, з липня по серпень, тобто один місяць, робить… звільняє від штрафу і не тисне на бізнес. Тому дуже прошу підтримати, це технічна правка, ще раз повторюю. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 85 народного депутата Железняка. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати.

За-88 Рішення не прийнято. 86 правка, Дубінського. Включіть, будь ласка, мікрофон. Доброго дня, шановні колеги! Ця правка стосується введення так званих витратомірів для вітчизняного виробника палива. доповнює СЕАРП і видачу акцизних накладних на паливо ця правка необхідна була податковій службі для того, щоб врегулювати питання контролю над обсягами пального, яке відправляється в аеропорти обсягами пального, яке виробляє завод "Укрнафта". А для того, щоб врегулювати ці питання щодо технічних умов встановлення витратомірів на робочих групах ми обговорювали перенесення цього строку встановлення їх до 2022 року. І позиція податкової служби та Міністерства фінансів – підтримати таке відтермінування, про що є необхідний лист від Міністерства фінансів. Дякую. Прошу підтримати. Дійсно, Міністерство фінансів листом підтверджує, чи підтримує, перенесення до 22-го року, але в нас на комітеті була дуже жвава дискусія щодо того, до якого часу переносити застосування витратомірів для, і лічильників, для вітчизняного товаровиробника. Ми дійшли згоди, що такий строк повинен бути - 1 липня 20-го року, а не 22-й рік, як це визначається в поправці. Тому вона відхилена була комітетом. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 86 народного депутата Дубінського. Прошу голосувати.

За-100 Рішення не прийнято. Правка не врахована. По фракціям покажіть. "Слуга народу" – 80, "Опозиційна платформа - За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 5, "За майбутнє" – 10, "Голос" – 0, "Довіра" – 2, позафракційні – 3. Правка номер 87, Батенко. Шановні колеги, продовжую наше засідання на 15 хвилин. я не наполягаю на 87 поправці, але я хочу до голови комітету пана Гетманцева звернутися, позаяк ми проголосували за 64 поправку, поставити на підтвердження ті взаємопов'язані кілька поправок, щоб ми могли в цілому проголосувати за закон. Дякую.

якщо ми говоримо про відміну векселів, то якраз, дочитавшись вчора всі разом зі спеціалістами, ця відміна векселів не прив'язана до застосування лічильників, які ми відтерміновуємо до 01.07. Тоді давайте технічними поправками будемо говорити про те, що або це на якійсь період відміна векселів. Я не розумію, всі імпортери сплачують за авальований вексель мізерні суми, тільки в "Укртатнафти" є проблеми. Якщо "Укртатнафті" не довіряє жодний банк і вимагає від них повністю покриття суми векселя, і з цим у нього проблеми, то що тоді зробити? Чому держава має довіряти? І вперше в історії України на Міністерство фінансів має вплив виробник, і Міністерство фінансів змінило свою думку - і зараз нібито надало в зал інше бачення. У мене це викликає величезне здивування. Д.О. Шановні колеги, мова йде про вітчизняних товаровиробників пального. Знову ж повторюсь, на жаль, він один чи два на сьогодні існують. Раніше їх було більше. І з огляду на те, що ці підприємства є стабільними, що їх можна знайти і їм пред'явити відповідні вимоги податкової, ми і запропонували механізм альтернативний векселю, який застосовує імпортер. І нам здається, що це певний компромісний варіант, який дозволить не відволікати величезні гроші вітчизняному товаровиробнику. Дякую. Пропозиція – відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наполягає на голосуванні? Дякую. Шановні колеги, підготуйтесь до голосування. Зараз будемо переходити до голосування за закон.

92 правка, Ніколаєнко. Железняк наполягає на правках? Шановні колеги, підготуйтесь, будь ласка, до голосування. Запросіть народних депутатів до зали. Шановні колеги!

в тексті законопроекту вживаються декілька разів в декількох різних містах. Ми з вами не підтвердили правку 64 народного депутата Марусяка. З цією поправкою пов'язано ще 7 поправок. Тому я прошу для того, аби ми повернулися у первісний стан цього законопроекту, поставити на підтвердження та не підтримати 7 інших правок. Ми поверталися і до ваших правок, Ніна Петрівна. Дивіться, ми проголосували 86-у, потім повернулись до 91-ї. Давайте не будемо! 81-ї. Підніміть стенограму, Артуре Володимирович, ми проголосували за правку 86, після цього повернулися до 81-ї Южаніної. Давайте не будемо! Ми їх не голосували. Тому давайте не будемо! Данило Я не маю повертатися, якщо ми їх голосували, шановні колеги! Ми їх не голосували. Я можу повернутися до цих правок, якщо ми їх сьогодні не розглядали. Якщо я озвучував і ви не реагували, то, на жаль, ні. Якщо ми ці правки не проговорювали, то так. Це правки на підтвердження, шановні колеги. Данило Олександрович, ви щось робите, чи… 14:01:44 Якщо можна, по ній щось скажіть, будь ласка.

ласка, почекайте! А можна трошки тиші в залі? Шановні колеги, є багато питань до цього законопроекту. Зараз в нас пішли проблеми по правкам. Наскільки я розумію, законопроект,

Ми розбалансували законопроект. Є дві пропозиції. Перша. Ми зараз його направляємо на повторне друге читання. (Шум Але друга пропозиція. Ми даємо доручення комітету підготувати його на вівторок. Скорочуємо строки і даємо… Да. Готові? Я поставлю на голосування, буде рішення залу: або так, або так. Я не можу вирішувати за зал. Влаштовує такі два голосування? Да. Шановні колеги! Ставлю на голосування пропозицію щодо направлення на повторне друге читання для підготовки… Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію щодо повернення комітету на доопрацювання з наступним поданням на повторне друге читання проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо покращення адміністрування акцизного податку) (реєстраційний номер 2317). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

в голосування… Зайшли в… Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію щодо того, щоб підготувати цей законопроект до повторного другого читанні і могли його розглядати на вівторок.

За-281 Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, я звертаю вашу увагу, що щойно ми бачили живий приклад того лобізму, конкретної промислової групи, чи фінансової. І цей проект закону, якраз не зацікавлений в тому, щоб у нас вирішувалося питання на ринку в позитивному напрямі. А навпаки, створюється певний Олександр Сергійович, я вам дякую. Однак, дивлячись на результати голосування, мабуть, Рада може довести, що вона не лобіювала нічиїх інтересів, 304 було - за. Дякую. Шановні колеги, оголошую ранкове засідання Верховної Ради України закритим. Вечірнє розпочнеться о 16:00.